Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за 3 – 5 април 2019 г.: Липсват предложения от парламентарните групи по чл. 53, ал. 8. „1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносител е Даниела Дариткова на 2 април 2019 г. 2019 г. 2. Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот. Вносител е Министерският съвет на 5 март 2019 г. 2019 г. 3. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 24 януари 2019 г.; Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно развитието на концепцията за изграждане на газоразпределителния център „Балкан“. Вносител е Валентин Николов на 29 март 2019 г. 2019 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода.

2019 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи. Вносители са Андон Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г. – точка трета за четвъртък, 4 април 2019 г. 2019 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Делян Добрев и Валентин Николов на 22 март 2019 г. – точка четвърта за четвъртък, 4 април 2019 г. 9. Второ Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Общ проект, изготвен от Комисията по бюджет и финанси въз основа на приетите на първо гласуване на 27 март 2019 г. законопроекти, с вносители – Министерският съвет на 22 февруари 2019 г.; Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26 февруари 2019 г. – точка първа за петък, 5 април 2019 г. 2019 г. 10. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно подпомагане на земеделския сектор и тенденции в общата селскостопанска политика през новия програмен период. Вносител е Десислава Танева

Разпределен е на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Светлана Найденова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2018 г. Вносител е Съветът за електронни медии. Разпределен е на Комисията по културата и медиите. Законопроект за изменение на Наказателния кодекс. Вносители са Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.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

Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите; Комисията по труда, социалната и демографската политика; Комисията по правни въпроси; Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта; Комисията по икономическа политика и туризъм; Комисията по образованието и науката; Комисията по здравеопазването; Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисията по околната среда и водите; Комисията по земеделието и храните. и храните. Законопроект за ратифициране на административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител е Даниела Дариткова. Проект на решение за попълване на състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносител е Даниела Дариткова. Дариткова. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на и посещение на пристанище Варна в периода от 15 – 12 април 2019 г., включително на Фрегатата от състава на Военноморските сили на Френската република. Посещението на кораба е с невоенен характер. Уведомлението е постъпило на 28 март 2019 г. с входящ № 903 09 15 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщения: В Народното събрание са постъпили: Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 февруари – 21 март 2019 г. и Протокол № 13 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 25 март 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.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 Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на цените на производител в промишлеността февруари 2019 г., стопанска конюнктура март 2019 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Господин Веселинов, заповядайте Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих Ви помолил да подложите на гласуване удължаване на срока по два законопроекта. Става дума за Закона за кадастъра и имотния регистър, чийто срок да бъде увеличен на три седмици,

2019 г. от Централната избирателна комисия относно обявяване на Станислав Иванов Стоянов за народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски.

ал. 2 от Конституцията на Република България са предсрочно прекратени пълномощията на Цветан Генчев Цветанов като народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски, издигнат от листата на Политическа партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

от 30 март 2019 г. Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява Станислав Иванов Стоянов – с ЕГН … – за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на Политическа партия ГЕРБ от Четвърти изборен район – Великотърновски.“

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Ви. Колеги, ще представя на Вашето внимание още един проект. Уважаеми народни представители, във връзка с провеждането на тържественото извънредно пленарно заседание на 16 април 2019 г. в град Велико Търново е необходимо да приемем решение кога трябва да започне то, реда за регистрация за участие на народните представители в него, поради липса на електронна система за регистрация, установяване наличието на кворум за откриването му и началния час на редовното ни заседание в сряда, 17 април 2019 г., с оглед невъзможността то да започне в предвидения от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание час. Поради изложеното предлагам да се приеме следният Народното събрание на основание чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с Решение за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция РЕШИ: Тържественото извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция да започне започне в 11,00 ч. на 16 април 2019 г. в град Велико Търново, музей „Възраждане и Учредително събрание“. 2. Регистрацията на народните представители за участие в заседанието да се извърши чрез полагане на подписи в присъствени книги. Установяване наличието на необходимия брой народни представители за откриване на заседанието да се извърши чрез преброяване на присъстващите от секретарите на Народното събрание. Гласуването по време на заседанието да се извършва чрез вдигане на ръка. 3. Редовното пленарно заседание на Народното събрание на 17 април 2019 г. в сградата на Народното събрание, тук, в София, да започне в 13,00 ч.“ Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Пламен Дулчев Нунев за председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 2. Избира Валентин Иванов Радев за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 3. Избира Таня Тодорова Петрова за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Моля, режим на

Вносител е Министерският съвет на 5 март 2019 г. Започваме с Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Заповядайте, уважаема госпожо Савеклиева. Благодаря Ви, госпожо Председател. Преди това моля за процедура за допуск в залата на заместник министъра на икономиката госпожа Лилия Иванова.

по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Проекта на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – № 902 03-4. На заседанието присъства Петя Александрова – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Проектът на решение бе представен от госпожа Александрова. Според вносителя целта на предложения Проект за решение е да се приватизират обособени части по три обобщени позиции от ВМЗ ЕАД Сопот поради отпаднала необходимост от тях за реализиране на производствената и търговската дейност на дружеството. Същите не се използват и са необходими допълнителни разходи за тяхната поддръжка. „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, е включено в така наречения забранителен списък по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и и следприватизационен контрол и приватизацията на обособени части от неговото имущество се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след вземане на решение за това от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Становища по Проекта за решение са получени от: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България Българската търговско-промишлена палата изразява мнението, че представените документи не са достатъчни, за да се направи преценка за целесъобразността на акта. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изцяло подкрепят предложения Проект за решение и го оценяват като полезен за българската икономика. Независимите синдикати в България подкрепят Проекта за решение, защото предложените за приватизация активи са неактивни, не се използват от години и не са свързани с производствения процес и в тази връзка поддържането им е икономически нецелесъобразно. След гласуване с резултати: „за“ – 11 гласа, „въздържал се“ –двама, и без гласове „против“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерския съвет НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Ще има ли становище на вносител? Госпожо Заместник-министър, желаете ли думата? Не. Откривам разискванията. Има ли желаещи Заповядайте, господин Александров.

едно много правилно решение, защото, ако бъде осъществен актът на продажба на тези обособени части, първото, което се случва, е, че се освобождава финансов ресурс, който е на разположението на държавата. Другото, което е много важно, е, че в годините тези части, които нямат никакво отношение към предприятието, за тях са давани средства за охраната и поддръжката. Освен това най-вероятно са плащани някакви данъци, такси, които допълнително утежняват работата на самото предприятие.

а пък и в момента, знаейки и виждайки каква е икономическата обстановка в страната, цените на недвижимите имоти са на едно много добро ниво и може би точно сега е моментът да се случи това и дано да стане. Другото, което е, ако бъде осъществена тази сделка, въпросният потенциален инвеститор, който ще придобие имота, има някаква идея, все пак ще развие някакъв бизнес, което значи приходи. Приходите пък какво значат? – Данъци за държавата, значат работни места, допълнителна заетост, както и данъци и от работната ръка. Тук може би е мястото да споменем един факт отпреди години. Бил съм областен управител в периода 2009 – 2013 г. в Шумен. Трябва да Ви кажа, че на три пъти съм пращал писма до финансовия министър със списък с имоти с отпаднала необходимост, който само за Шумен тогава бяха може би между 60 и 70 на брой и по тогавашни пазарни цени, за които знаем, че след 2008 г. бяха доста по-ниски, по моя преценка бяха на стойност около 10 млн. лв. Трябва да Ви кажа, че до момента нищо не е реализирано. Това е така и защото имаше един акт от месец февруари 2010 г., по силата на който областните управители вече можеха да продават имоти на стойност до 10 хил. преди това беше до 500 хил. лв. и в резултат на това явно Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол нямаше достатъчния капацитет, за да може да продава толкова имоти. Конкретно

Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Апостолов. Уважаема госпожо Председател, колеги, тази сутрин бях в лошо настроение, трудно дойдох на работа, но колегата ме разведри. Добри мотиви за продажба на 24 дка терен, сбор от парцели с обща площ 1024 дка около избата „Старосел“. Добри мотиви, да няма как Вазовските машиностроителни заводи, един от стожерите на българската икономика, да си плащали данък „Сгради“ и такса „Смет“ и едва ли не този данък „Сгради“ и такса „Смет“ да тежат на Вазовските машиностроителни заводи. Зарадвахте ме, колега. Зарадвахте ме за държавническото мислене – да осигурим на някой площадка от над 1000 дка да си разшири бизнеса. Да, няма нищо лошо да се разширява бизнесът в България, но не по този начин.

при заявено инвеститорско намерение пред Министерския съвет, защото този мач в момента е свирен и няма смисъл тук, от трибуната, да ни убеждавате колко била важна приватизацията на терени с отпаднала необходимост. Обаче терени с отпаднала необходимост в Шумен и терен с отпаднала необходимост в Старосел, където има докарана минерална вода от 3,5 км в областта на тази площадка, докаран водопровод с над 8 л в секунда гореща минерална вода в близост до тази площадка, няма нужда да ни убеждавате колко е важна приватизацията. Благодаря Ви. Надявам се, че от ГЕРБ ще видим адекватно отношение при гласуването.

„РЕШЕНИЕ за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Да се извърши приватизация на следните обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – 1. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302, с площ по кадастрална карта 6852 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план 10030200, намиращ се в с. Калояново, п.к. 4173, ул. „Индустриална зона“ – гара Калояново, община Калояново, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-16-1 от 3 ноември 2006 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, при съседи: 35523.28.301, 35523.28.300, 35523.28.308, включващ следните сгради съгласно скица № 15-70971 от 15 февруари 2016 г.: а) а) сграда 35523.28.302.1, застроена площ 299 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; б) сграда 35523.28.302.2, застроена площ 250 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

г) сграда 35523.28.302.4, застроена площ 791 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; д) сграда 35523.28.302.5, застроена площ 169 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; е) сграда 35523.28.302.6, застроена площ 115 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; ж) сграда 35523.28.302.7, застроена площ 10 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда; з) сграда 35523.28.302.8, застроена площ 10 кв. м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад.

405 кв. м и разгъната застроена площ 1215 кв. м; б) сграда № 12 - столова към хижа "Чевира“ – масивна едноетажна сграда със застроена площ 285 кв. в) сграда № 13 – масивна едноетажна сграда с площ 41 кв. м, всички сгради, намиращи се в северната част на поземлен имот имот № 000003 в землището на с. Старосел ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдив, целия с площ

дървопроизводствена площ на МЗГ –ДА/ДДС, имот № 001031 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001029 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, ДА/ДДС, имот № 001032 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001029 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 000004 горскостопанска територия на МЗГ – ДА/ДДС. 3. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 11 март 2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес гр. Сопот,

начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 м), без стар идентификатор, номер по предходен план 704, квартал 24, парцел X, при съседи: 680280.503.9102, 680280.503.9102, 68080.503.9104, 68080.501.1515,

68080.501.9121, заедно със сградите, които попадат върху имота, а именно: сграда с идентификатор 68080.501.704.1

процедура по прегласуване. Подлагам на гласуване отново Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД –

Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерския съвет

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

на редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители В заседанието взеха участие: господин Лазар Лазаров –заместник-министър на труда и социалната политика; госпожа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката; госпожа Виктория Тахова – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Законопроектът не беше представен от вносителя поради липсата му в залата. Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане е свързан с един от най-важните и остри проблеми, които оказват негативен ефект върху развитието на ромите и който от своя страна води и е причина за следващи проблеми, които са свързани с тяхното образование, или по-скоро с нежеланието от тяхна страна да се образоват. Образователната система в резултат и на неадекватните административни мерки не успява да обхване ромската общност напълно, още по-малко да им даде необходимото ниво на грамотност, знания и умения. Напредъкът е никакъв в усилията за изучаване на български език от ромските деца, за който той не е майчин. Решаването на този проблем – постигане на по-висока грамотност, образование и квалификация, е от ключово значение за интеграцията на ромите. Промяната в политиката на предоставяне на социални и семейни помощи, които в момента де факто стимулират неангажираността на родителите към образованието на децата им. Сега действащата нормативна уредба (Законът за семейни помощи за деца) разпорежда спиране на помощта за дете, ако то не ходи на училище. Разширяването на тази мярка в посока обвързване на всички социални помощи с редовно посещаване на задължително предучилищно и училищно образование и спиране на помощите за семействата (родителите), чиито деца не ходят на училище, може да бъде в подкрепа на решаване на проблема. Предлага се Закона за социалното подпомагане да се направят промени в чл. 2, ал. 4, с които получаването на всички социални помощи да се обвърже и семействата и родителите да ги получават само ако техните деца редовно посещават подготвителните групи за задължително предучилищно образование или училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние. Приемането на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане не предполага необходимост от допълнителни финансови средства. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието. Получени са становища от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Позицията, която отразяват институциите, е следната: правото на социално подпомагане е заложено в Конституцията на Република България, която гласи, че гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. Лишаването на кръг от лица от лица (деца и семейства) от социални помощи би било нарушение на фундаменталната база за правото на социално подпомагане, а именно – индивидуалната потребност от помощ. Хората, нуждаещи се от подкрепа, чиито социални помощи биха били прекратени, ще загубят и друго право, свързано със статуса на получатели на социални помощи, а именно правото на здравно осигуряване. Същевременно важно е да се отбележи, че не бива да се прави аналогия между двата вида подпомагане. Целта на предоставянето на семейни помощи за деца е да съдейства на семействата за отглеждане на децата в семейна среда, а целта на социалното подпомагане е да осигури задоволяване на основните жизненоважни потребности на хората, които имат нужда от подкрепа. Трябва много внимателно да се подходи към аргумента, че лишаването на семейството от социални помощи по Закона за семейни помощи, ако децата не посещават редовно училище, ще доведе до тяхното дисциплиниране. Напротив, липсата на средства може да бъде още един аргумент за оправдаване отсъствието и спирането на децата от училище. Общата политическа и институционална отговорност е да се изработят и прилагат адекватни механизми за приобщаване на всички деца в образователната система, с акцент върху координиране действията на всички институции и неправителствения сектор за насърчаване посещаването на училище и придобиване на професионални компетентности, с цел бъдеща успешна реализация на пазара на труда и интеграция в обществото, като вниманието не следва да се насочва само към разработване на санкционни мерки към нуждаещите се лица и семейства. В дебата взеха участие народните представители доктор Хасан Адемов, доктор След приключване на обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване. С резултати: без гласове „за“, без гласове „против“ и 14 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

Следващият законопроект. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13 внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г. Комисията по труда,

В заседанието взеха участие: господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика; госпожа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката; госпожа Виктория Тахова – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Законопроектът беше представен от народния представител господин Александър Сиди. Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане е, че се задълбочава проблемът с „продължително безработните“, които разчитат и живеят само на социални помощи и не полагат труд. Тези лица несправедливо натоварват социалната система, като отказват да повишат образованието и квалификацията си. С това поведение те ощетяват крайно нуждаещите се от социални грижи и помощ, бюджета и данъкоплатците. С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане ще се засили контролът върху мерките за повишаване на образованието и придобиване на трудови компетенции и квалификация и съответно ще се намали усещането за социално неравенство в обществото. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието. За Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане са получени становища от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика. КРИБ не подкрепят предложените промени в Закона с мотива, че същият е бил променян 5 пъти само през 2018 г. и принципно се противопоставя на този интензитет на промени в законодателството, който показва, че регулациите не са били достатъчно обосновани, а и краткото време на действието им не позволява да се провери ефектът от прилагането им. КРИБ изразява недоумение от юридическия смисъл на някои от предложените разпоредби, като например § 4 от Законопроекта: кой, с какви средства и по какви критерии ще оценява „публични прояви“, тяхната стойност и каква е връзката им със социалните помощи. Всички останали становища подкрепят Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане с определени забележки. В дебата взеха участие народните представители доктор Хасан Адемов, доктор Калин Поповски, господин Павел Шопов. След приключване на представянето и обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване. С резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители.“

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г. В заседанието взеха участие: господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика; госпожа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката; госпожа Виктория Тахова – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Законопроектът беше представен от народния представител госпожа Светлана Ангелова. Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане е свързан с преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система на деца и ученици. Това изисква интегрирана политика, използване на различни инструменти и ангажираност на всички ведомства и институции. Предлага се в Закона за социално подпомагане да се включат разпоредби, с които да се регламентира, че месечните помощи, които понастоящем се изплащат

ще се отпускат след редовно посещаване на детето в група за задължително предучилищно образование или в училище. С промените в Закона за социално подпомагане се предлагат и промени в Закона за семейни помощи на деца, с които се цели по-добро обвързване на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, с редовното посещение на училище. С настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане ще се постигне регулация в две основни направления. От една страна, ще се подпомогне процесът на включване и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. От друга страна, ще се постигне по-справедливо и целенасочено разходване на ресурсите за социално подпомагане, като се обвърже предоставянето на социална помощ с изпълнението на определено конституционно задължение. Законопроектът представлява комплексен подход, тъй като с промените в Закона за социално подпомагане се предлагат промени в Закона за семейни помощи за деца, с който се предвижда еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година да се отпуска на две равни части – в началото на всеки учебен срок, за да се осигури посещаемост на детето или ученика в рамките на цялата учебна година. Прецизира се максималният брой допустими отсъствия на децата и учениците без уважителни причини, след наличието на който еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година и месечната помощ за дете

Получени са становища от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на образованието и науката, които подкрепят предложените изменения и допълнения в Закона за

С резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

госпожа Тонислава Сотирова – началник на отдел в дирекция „Социално включване“, госпожа Инна Ведър – заместник-главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане“ в Агенция „Социално подпомагане“, госпожа Елеонора Лилова председател на Държавна агенция „Закрила на детето“, и госпожа Теодора Иванова – главен секретар. Председателят на Комисията господин Славчо Атанасов изрази своето разочарование от факта, че на второ поредно заседание при разглеждане на Законопроекта в залата не присъства вносителят или негов представител. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане в Комисията са постъпили становища от Министерството на труда и социалната политика, от Министерството на образованието и науката и от Агенцията за социално подпомагане. По време на заседанието Министерството на труда и социалната политика, в лицето на госпожа Зорница Русинова, изрази отрицателно становище по така предложения законопроект. Според госпожа Русинова така предложените промени по никакъв начин не допринасят за по-високата посещаемост на деца в училище. Приемането на разпоредба, с която да се спре изплащането на всички видове социални помощи, ако детето не посещава училище, е в нарушение на § 13, част I от Европейската социална харта. Лишаването на кръг от лица (деца и семейства) от социални помощи е нарушение и на фундаменталната база за правото на социално подпомагане, а именно индивидуалната потребност от помощ. Хората, нуждаещи се от подкрепа, чиито социални помощи биха били прекратени, ще загубят и правото на получатели на социални помощи, а именно правото на здравно осигуряване. Господин Славчо Атанасов сподели принципната си подкрепа относно целта, която си поставя вносителят, но изрази несъгласие с така предложените изменения на Законопроекта, които в този вид не предлагат решение на проблемите. Счита, че спирането на средствата може да бъде още един аргумент за оправдаване на отсъствието и спирането на децата от училище. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с резултат: „против“ 8 и „въздържал се“ 4, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24 януари 2019 г.“

На заседанието присъстваха: госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Тонислава Сотирова – началник на отдел в дирекция „Социално включване“, госпожа Инна Ведър – заместник-главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане“ в Агенция „Социално подпомагане“, госпожа Елеонора Лилова – председател на Държавна агенция „Закрила на детето“, и госпожа Теодора Иванова – главен секретар. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Галя Захариева, която посочи, че предлаганите промени са свързани с по-строгото обвързване на социалните и семейните помощи на семействата с редовното посещение на училище от техните деца. Целта на Законопроекта е да подпомогне преодоляването на проблема с обхващането и преждевременното напускане на образователната система на децата и учениците. С така предлаганата законова делегация – за обвързването на посочените помощи с редовното посещение на децата и учениците на групи за задължително предучилищно образование или училище, се постига нормативен синхрон между Закона и Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане. Въвеждат се нови целеви групи на родители, отглеждащи деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, определяне степента на уязвимост и достъпа до месечна помощ ще бъде отчитано изпълнението на техния родителски ангажимент по отношение включването на децата в образователната система и редовното посещение на училищата на училищата и детските градини. С промените се цели по-доброто обвързване на месечните помощи за отглеждане на дете – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, с редовното посещаване от деца деца и ученици на групите за задължително предучилищно образование или училище. Предвижда се еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година в първи клас да се отпуска на две равни части в началото на всеки учебен срок. Прецизира се максималният брой допустими отсъствия на децата и учениците без уважителни причини, след наличието на които еднократната помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година и месечната помощ за дете се прекратяват. С настоящия проект ще се постигне регулация в две основни направления. От една страна, ще се подпомогне процесът на включване и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст. От друга страна, ще постигне по-справедливо и целенасочено разходване на ресурсите за социално подпомагане, като се обвърже предоставянето на социална помощ с изпълнението на конституционното задължение за за задължително образование. Заместник-министър Зорница Русинова подчерта доброто взаимодействие между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката, благодарение на което до момента са върнати над 41 хиляди деца в класните стаи. Държавната агенция „Закрила на детето“ подкрепи предложените изменения и допълнения, както и приемането на механизъм за дисциплиниране и мотивиране на родителите във връзка с осигуряване присъствие на децата им в образователния процес. Отчита, че делът на незаписаните в образователните институции деца, както и делът на онези, които отпадат от образователната система у нас, остава един от най високите в рамките на Европейския Подкрепя възможността законово да се ограничи получаването на социални помощи, както и налагането на финансови глоби на родители, които не изпълняват конституционните си задължения, като ограничават децата си да посещават училище. Предлага размерът на глобата да се внася в бюджета на училището

10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ 2, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, №

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 24 януари 2019 г. В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Красимир Вълчев – министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерството на труда и социалната политика – Зорница Русинова – заместник-министър, Людмил Димитров – държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“,

Поради отсъствие на вносителите Законопроектът не бе представен пред народните представители. В проведеното обсъждане взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Министър Вълчев изрази становището на Министерството на образованието и наука, което не подкрепя Законопроекта. Със Законопроекта се цели да се затегне санкционният механизъм спрямо родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в детската градина и училището. Предлагат се крайни мерки, насочва се внимание към проблема, но не се предлага цялостен и балансиран подход. Заместник-министър Зорница Русинова изрази становището на Министерството на труда и социалната политика. Министерството не подкрепя Законопроекта, той противоречи на принципите на правата на човека. Обвързването на присъствието на децата в образователните институции със социалните помощи, особено с енергийните, не е релевантно и не е целесъобразно. След проведеното гласуване с резултати: без „за“, „против“ 9 и „въздържал се“ 5, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-2,

В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Красимир Вълчев – министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар; от Министерството на труда и социалната политика Зорница Русинова – заместник-министър, Людмил Димитров – държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Милена Дамянова. Предложените изменения в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи за деца са част от програмата на управляващото мнозинство. Основната цел е гарантиране правото на образование на детето. По Конституция всяко едно дете има право на образование – семейството и държавата имат задължението да гарантират това Получаването на социалните помощи се обвързва със задължителното посещаване на детска градина от 5- и 6-годишните деца и на училище – до 16-годишна възраст, каквото е изискването по Конституция. Условията за получаване на социални помощи се отнасят и за лицата, които полагат грижи за децата по Закона за закрила на детето. При три дни отсъствия в месеца на детето или неизвинени отсъствия на ученика по неуважителни причини социалните помощи се спират за една година. В Законопроекта е дадено определение за „неуважителни причини“. Спрените социални помощи отиват в детската градина или училището, като с направеното изменение се предлага тези средства да могат да се ползват за осигуряване на равния достъп до образование на съответното дете. Средствата не се губят, а отиват при детето чрез детската градина или училището. По преценка на институцията с тях могат да бъдат закупувани както пособия за училище, така и дрехи, обувки, ако това са нуждите на детето. Предлага се помощта за първи клас да се изплаща вече на две равни части – в началото на първия и на втория учебен срок. Целта е да се задържат учениците в училище. Този законопроект не е на санкциите и забраните, той цели да мотивира към отговорно родителство тези, за които образованието не е ценност. Министър Красимир Вълчев представи становището на Министерството на образованието и науката. Правото на образование на децата е задължение на родителите. Събрана е информация от 11 000 служители, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Информацията показва, че голяма част от родителите са в основата на това децата да не са в детската градина и училището. Министър Вълчев подчерта, че най-голямото предизвикателство пред образователната система е как да се осигури присъствието на децата. Социалните помощи за деца вместо при безотговорните родители ще достигат чрез училището и детската градина до самите деца. На практика това би довело дори до увеличаване на средствата, които държавата отделя за детето, защото парите ще обслужват само и единствено него. Не може да продължава досегашната практика, защото ще се окаже, че помощите са право, а образованието на детето – не. Заместник-министър Зорница Русинова изрази становището на Министерството на труда и социалната политика. Министерството подкрепя изцяло Законопроекта, той е в унисон с мерките за подкрепа на уязвимите групи и има дисциплиниращ характер. В последвалата дискусия взеха участие народните представители: Милена Дамянова, Милен Михов, Ерол Мехмед, Галя Захариева, Елена Аксиева, Станислав Станилов, Таня Петрова. Народният представител Милен Михов изрази категорична подкрепа за предложения законопроект. Отговорното родителство е дълг на всеки български гражданин. Правото на образование е право на щастие. Категорична подкрепа изрази и народният представител Елена Аксиева, правото на образование на децата е право на по-добър живот. Народният представител Ерол Мехмед изказа мнение, че мерките не бива да са крайно санкциониращи, а по-скоро подкрепящи. В дискусията се включиха и представители на работодателски и неправителствени организации. Господин Диян Стаматов изрази позицията на най-многобройната работодателска организация в системата на народната просвета категорична подкрепа и очакване за по-бързо прилагане на всички мерки, предложени в Законопроекта. Господин Васил Николов изказа категоричната си подкрепа за Законопроекта и отбеляза ключовата роля на медиаторите в процеса на приобщаване на децата. Госпожа Цвета Брестничка представи становището на Национална мрежа за децата. Организацията не подкрепя внесения законопроект. Според нейните членове той не се основава на анализ на причините за непосещение и отпадане от образователната система, санкциите са непропорционални на нарушенията. Народният представител Станислав Станилов изрази подкрепа за Законопроекта и несъгласие със становището на Национална мрежа за децата, в което има критики, но няма предложения за справяне с проблемите. Народният представител Галя Захариева подчерта, че както никога досега не е имало толкова активна работа в посока изпълнение на всички приобщаващи мерки. Крайната цел е всички деца да са в училище. Народният представител Таня Петрова постави реторичен въпрос – пропорционални ли са средствата, които държавата дава за социални помощи за безотговорни родители, спрямо средствата, които се отпускат за деца, които се занимават задълбочено с познания? Народният представител Милена Дамянова отбеляза, че този законопроект се отнася за всички, за които образованието не е ценност. За всеки, който не спазва правилата и не е положил усилия, и по-важното – не иска да положи усилия за това, съответно крайната мярка е санкции. Отговорността е на всички нас – да имаме чувствителност към този проблем и да помагаме на екипите специалисти от всички институции. Учителите и сега вършат социална работа, но с предложените мерки те ще имат подкрепа. Ако своевременно се върши приобщаващата и подкрепящата работа по Закона за предучилищното и училищното образование, няма да се стига до санкции. След проведеното гласуване с резултати: „за” – 12 гласа, „против“ – няма, и „въздържал се“ – 2, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Малешкова. Има ли вносители на законопроекти, които желаят да представят становището на вносител? Заповядайте, госпожо Ангелова, имате думата. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Предлаганите промени в Закона за социално подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца са свързани с по-строго обвързване на на получаване на семейните помощи за деца с редовното посещение на училище на В Закона за социално подпомагане се предлага да се включат разпоредби, с които да се регламентира, че месечните помощи и месечните целеви помощи за заплащане на наем на общинско жилище ще се отпускат след преценка за редовно посещение на детето в подготвителните групи за задължително предучилищно образование и училище. Макар че и досега отпускането на месечните помощи беше обвързано с редовното посещение на училище, това ставаше в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Досега натрупаните пет и повече отсъствия от училище бяха основание да се намалява размерът на диференцирания минимален доход

Направената сега промяна в Закона за социално подпомагане ще регламентира това условие на равнище закон, което дава гаранции за последователност в дългосрочен план на продължаваната политика в тази посока. Предлагат се промени в Закона за семейните помощи за деца, с които се цели по-добро обвързване на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, а именно, когато в рамките на една учебна година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, което посещава група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик, който няма уважителни причини. Обвързването на социалното подпомагане и задължението за редовно участие на децата в учебния процес дава ясен сигнал за приоритетното значение на решаването на проблема с изключването на децата от образователната система, а от друга страна, дава гаранции за последователност в дългосрочен план на провежданата политика. Образованието е стратегически национален приоритет за правителството. Една от основните цели е да провеждаме решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността чрез задължително образование, гарантирано със силата силата на всички държавни инструменти и институции. Ранното отпадане от образователната система е сериозен проблем, който възпрепятства икономическото и социалното развитие, има негативно въздействие върху децата в дългосрочен план. Когато те пораснат трябва да се включат на пазара на труда, нямат нужното образование и квалификация. Много трудно могат да бъдат наети от работодателите. Предвид на съвременния бързоразвиващ се, динамичен пазар на труда, автоматично тези деца стават неконкурентоспособни на пазара на труда и отпадат от заетостта. При това много често стават контингент на социалното подпомагане. На следващо място, друга важна промяна, която предлагаме в Закона за семейните помощи за деца, е отпусканата еднократна помощ за първокласници да може да се отпуска на два пъти, не както досега – еднократно, в началото на учебната година, а вече да се изплаща на два пъти. При отпускане на помощта – 50%, останалите 50% – в началото на втория учебен срок. По този начин ще се осигури посещаемост на детето или ученика през цялата учебна година. Този законопроект е поредната стъпка на Политическа партия ГЕРБ в посока на преодоляване на проблема с обхващането и преждевременното напускане от образователната система на децата и учениците. Считаме, че с предложените промени ще постигнем регулация в две основни направления: в процеса на включване и задържане на децата в образователната система и, второ, в справедливото, ефективно и ефикасно изразходване на

имате думата за становище на вносител. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В обществото отдавна има усещане за несправедливост между работещите, от една страна, и тези групи от хора, които останаха невписани в трудовия пазар, от друга Професията „трайно безработен“, както и „самотна многодетна майка“ източват социалната система и са в огромна тежест на данъкоплатците. Чрез поредица от законодателни мерки, част от които е и този законопроект, през последните години законодателят се опитва да намери баланс между двете групи и да насърчи хората да разчитат по-малко на социални плащания и повече на собствените си доходи от труд, които следва да бъдат по-високи от социалните плащания. Един от големите проблеми сред невписаните в обществото уязвими групи е липсата на достатъчно ниво на образование и трудова квалификация. Въпреки многото програми за социална и трудова интеграция, тези, които се възползват от тях, обикновено не постигат значим напредък, защото Законът не ограничава възможността колко пъти да се възползваш от програмите, както и не определя достатъчен контрол върху постигнатите резултати. С предлаганите промени смятаме, че ще постигнем именно това – необходимо ниво на образование и придобиване и/или повишаване на трудовата квалификация. Това е и смисълът на предлаганите промени в чл. 2 и чл.12б. Няма как да постигнем значителен напредък, ако към тези програми не се въведе по-строг контрол и не се отнеме усещането за безкрайност на ползваните средства за помощ, каквото има у част от бенефициентите на програмите. Ето защо в чл. 12 и чл. 14 създаваме и контрол по изпълнението и възможност за намаляване на размера на помощта или съответно нейното спиране, ако лицето не покаже заинтересованост към това да повиши своето образование или квалификация. Чрез тези мерки ще намалим изтичането на публичен ресурс, изразходването на който не води след себе си до прекратяване на професията „трайно безработен“. С предлаганите промени ще засилим контрола върху мерките за повишаване на образованието и придобиване на трудови компетенции и квалификация и съответно ще намалим усещането за социално неравенство в обществото, както и чувството за несправедливост сред българските граждани. Благодаря Ви. Няма да има становище по третия Законопроект. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Шопов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В обществото логиката е такава, че минават периоди и се стига до натрупвания в резултат на грешки, в резултат на лутания. Минахме през такива лутания, допуснаха се много грешки предвид на мантрите за правата на човека, за непосягане на определени общности, за неосъществяването на каквато и да е принуда, която би довела до обществена полза и обществен интерес. От няколко години налучкваме решаването на подобни проблеми. Важното е, че се стига до обществената и политическата воля да се решават тези проблеми. И ето – изведнъж три законопроекта все в една посока, все в една връзка.

от това децата от тези уязвими групи да посещават училище и всъщност така да се интегрират. Няма по-успешна интеграция от това! И трите законопроекта са сходни, прилични една на друга мерки и водят до тази цел. На мен ми е странно и се учудвам защо на

– Законопроектът, внесен от „Обединени патриоти“, Законопроектът, внесен от ГЕРБ, и Законопроектът, внесен от парламентарната група на колегите от БСП, еднакво ценни – да бъдат гласувани на първо четене и да бъдат поставени на разглеждане, като между двете четения да бъде направена компилация между тях и да бъде извлечено най-ценното и най-положителното. трите законопроекта ще се доближат до Общия законопроект, който ще бъде редуциран между двете четения и мисля, че така ще се получи най-добър законопроект за второ второ четене, който ще ни бъде предоставен в пленарната зала. Затова Ви призовавам да подкрепим и трите законопроекта, нищо че колегите от БСП ги няма. Там също има много ценни зърна, които не трябва да се пренебрегват и не трябва да бъдат оставяни без внимание. Да вървим към

Няма как да подкрепим Законопроекта на БСП не защото са в опозиция, не защото ги няма, но техният Законопроект гласи следното: ако децата не посещават редовно училище и задължителна предучилищна форма на обучение, родителите се лишават от всички видове социални помощи в Закона за социално подпомагане. Лишавайки от всички видове социални помощи безработните лица, които са на социално подпомагане, те автоматично отпадат от здравно осигуряване.

която е международен документ на Съвета на Европа, по който Република България е страна. Най-важното обаче е, че ние лишаваме всичките тези хора, които са на социално подпомагане по чл. 9, от здравно осигуряване.

Да, госпожо Ангелова, Законопроектът на БСП е най-радикалният от трите, но това не пречи и да бъде разгледан между двете четения.

това е въпрос на дебат и после на разглеждане в пленарната зала. Хайде да не отхвърляме априори идеите на колегите от БСП – те също заслужават да бъдат разгледани, да се проведе обществен дебат

Винаги като парламентаристи си преценяваме, изразяваме нашата воля на Народно събрание, а има друг, който да прецени противоконституционността на един наш акт – това е Конституционният съд. Никога не бива в залата да предопределяме как би се произнесъл Конституционният съд, още по-малко пък трябва да се съобразяваме дали е съобразен нашият акт с някакви наши международни ангажименти. Това са неща от друг порядък, от друго естество. Ние тук да си свършим работата, да отговорим на очакванията на българските граждани, които са ни изпратили тук за това, пък нататък ще се види кое как ще бъде. Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте, доктор Адемов.

за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, като единият от тях предлага и промени в Закона за семейни помощи за деца. Бързам веднага да отбележа, че една голяма част, за да не кажа всички текстове са част от действащото българско законодателство – от Закона за социално подпомагане, от Закона за семейни помощи за деца, от Закона за насърчаване на заетостта, и правилниците за приложението на трите закона. Няма нито един текст от предложенията в трите законопроекта, който да не е част от българското законодателство под една или друга форма. На следващо място, искам да кажа, че най-общо и трите законопроекта за изменение и допълнение искат да обвържат получаването на социални помощи с редовно посещение в задължителните предучилищни форми за деца, училище за ученици, с полагането на общественополезен труд и включването в мерки и програми за заетост на безработните лица, които имат право на социално подпомагане. Това е в най-общи линии обемът на предложенията, които се предлагат. Според нас два месеца преди изборите става въпрос за предизборна пушилка или предизборен трик, както се беше изразил един бивш министър чрез фиксация върху един обществено недолюбван етнос, да се опитаме да извлечем предизборен, политически дивидент. С наближаването на изборите, уважаеми дами и господа народни представители, конкуренцията в полето на популизма и национализма става все по-ожесточена. На следващо място, искам да заявя, че в част от предложенията става въпрос за ясно заявен опит заявен опит за нарушаване на Конституцията. Както в Изборния кодекс, и тук се предлага отнемането на месечни социални помощи. помощи. Вижте, колеги, в чл. 51 от Конституцията е казано, че всички български граждани имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. Социалното подпомагане е базова категория в системата на социалното подпомагане, тя е безусловна в Конституцията, тя не е обвързана с нито един от останалите компоненти. В следващия чл. 52 е казано, че всички български граждани имат право на здравно осигуряване по ред и начин, определени в закон, докато за подпомагането няма такъв текст в Конституцията. На следващо място, следващият чл. 53 казва, че образованието в България е задължително за децата до навършване на 16-годишна възраст. Не може в законопроект да се търси превалиране на един от конституционните принципи за сметка на друг. Конституционните текстове са заявени и са приети по начин, по който да предполагат надграждане единия над другия. Конституционните текстове са приети, за да може в крайна сметка да бъдат взаимно допълващи се, а не да изключват един или друг от принципите. Това е изключително важно, за да можем да вникнем в същността на предложените промени. Неслучайно, преди малко беше казано, че става въпрос и за нарушение на Европейската социална харта – ревизираният вариант е ратифициран от българския парламент през 2000 г. Социалната комисия към Съвета на Европа се е произнесла преди няколко години – през 2006 г., когато беше прието ограничение на времето за получаване на социални помощи. Нека да видим разликата между двата вида подпомагане. Тя е изключително важна, за да може да се възприеме това, което се предлага. Когато говорим за социално подпомагане, става въпрос за задоволяване на базови и основни, жизнени потребности на човека, когато той с помощта на своите доходи, на своето имущество, на своите близки не може да се справи

за семейни помощи за деца е съвършено различна. Тази цел е свързана със задържане на децата в семейството, отглеждането на децата в семейна среда. Това са целите на месечните помощи по Закона за семейни помощи за деца. Искам да кажа няколко думи и по отношение на финансовите ефекти. Тук се казва, че няма никакво отношение. Да, няма никакво отношение, но вижте върху какъв финансов ресурс се фиксираме. Когато говорим за месечни помощни по Закона за социално подпомагане, през 2019 г. в Закона за държавния бюджет е прието 31 800 човека да имат право на месечни помощи по Закона за социално подпомагане. Финансовият ефект е 36 милиона. Когато говорим за еднократната подкрепа за ученици – първолаци в началото на учебната година, става въпрос за 46 хиляди деца, като финансовият ефект е малко над 10 милиона. А когато говорим за целеви помощи за плащане на наем, когато се живее в общински жилища, става въпрос за 265 лица и финансовият ефект е 100 хил. лв. ефект е 100 хил. лв. Сумата, върху която се фиксираме в момента, като изключим семейните помощи за деца,

Вникнете в тези числа, те са част от българското законодателство. На следващо място. Разбира се, че е много важна дискусията кои да бъдат аргументите, които да доминират, кои да бъдат мерките и инструментите, които да бъдат доминиращи – дали да бъдат подкрепящите мерки доминиращи или санкциониращите механизми. Ние от „Движението за права и че за нас приоритет и ценност е всички деца от най-ранна детска възраст да бъдат обхванати в задължителните форми на предучилищно образование, учениците да бъдат обхванати задължително в училище, за да могат след това те да бъдат конкурентни на пазара на труда. Това е ценност, която се споделя през всички години от „Движението за права и свободи“. Ние сме за това, срещу равните права да стоят равни задължения. Никой не казва, че някой трябва да има преимущество при ползването на права, затова ние подкрепяме подкрепящите мерки. Резултат дават именно подкрепящите мерки, защото тези 1100 екипа с близо 12 хиляди участници от различните институции са направили така, че 40 хиляди деца да се върнат в системата на образованието. Сега остава по някакъв начин да ги задържим там. Да говорим ли за санкциониращите мерки? Има санкциониращи мерки и в действащото законодателство. Ето част от тях: - чл. 12б от Закона за социално подпомагане: „Лицата, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година“; - чл. 14 от Закона за социално подпомагане: „Лицата, недобросъвестно получили социални помощи, се лишават от тях до възстановяване на дължимите суми, но за период, не по-дълъг от две години“; чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: „При отказ за полагане на общественополезен труд месечните помощи се спират за два месеца, при повторен отказ месечните помощи се спират за срок от две години“. Ето ги санкциониращите мерки, които са довели до това, за което говорим в момента. Затова ние смятаме, че доминиращи трябва да бъдат подкрепящите, насърчителните мерки, защото те са според нас, които водят до резултатите, които очакваме. Няколко думи по предложените законопроекти. По законопроекта, внесен от БСП. Колегите предлагат радикална мярка – спиране на всички социални помощи, ако децата не посещават редовно училище, без да е ясно какво означава „редовно“. На следващо място, за голямо съжаление, те не правят разлика между видовете социални помощи. Социалните помощи са еднократни, целеви и месечни. Целевите помощи са примерно при инцидентно възникнали нужди. Например при наводнението в Мизия – ако децата не ходят на училище, означава ли, че жителите, които имат нужда от тази подкрепа, не трябва да я получават? При инцидента в Хитрино, ако има такъв казус, това означава ли, че хората не трябва да получават тази еднократна помощ, ако отговарят на всички характеристики? Това за нас са абсурдни предложения и затова категорично не подкрепяме този проект.

срещу циганското население, да го кажем направо. Ако някой от братята цигани си направи труда да прочете този проект, аз съм убеден, че нито един от тях няма да посегне към червена бюлетина когато и да било.

Месечните социални помощи се обвързват с полагане на общественополезен труд, участие в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията или спазване на мерки за въздействие и възпитание. Голяма част от тези текстове ги има в действащото законодателство. Как така ще възложим – е въпросът – ограмотяването на Агенцията за социално подпомагане, като то е изцяло в приоритетите на Министерството на образованието и науката? Вярно, че големият проблем е, че една четвърт от безработните с право на социално подпомагане, или така наречените продължително безработни – другата група, са с образование, по-ниско от начално или имат липсващо образование, което предполага ограмотяване. Но това не може да го прави Агенцията за социално подпомагане, както е записано в текста на „Обединените патриоти“. На следващо място, мерки за въздействие и възпитание. Някой може ли да ми каже какви са тези мерки? Въздействие и възпитание – в трудововъзпитателни лагери, в трудововъзпитателни училища или къде, как? Какви са тези мерки? Не са дефинирани. На следващо място, на трайно безработни лица – искам да отбележа, че такова понятие в българското законодателство няма. Има „продължително безработни“ с регистрация над 12 месеца в рамките на една година. „Трайно безработни“ – няма такъв термин. Казват: на трайно безработни лица се извършва ежегодна оценка, поставят се годишни задачи за постигане на определени цели, поставя се оценка, при две последователни негативни оценки получават 50% от месечните помощи. Искам да отбележа, че от май месец 2018 г. има действащ механизъм, който се казва Споразумение за интеграция в заетост. На базата на това споразумение, на базата на Национално рамково споразумение между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България за интеграция на продължително безработни на пазара на труда има сключено споразумение и това споразумение се изпълнява. Какво искаме повече от Агенцията за социално подпомагане? Кои са тези хора? От 170 и няколко хиляди безработни, регистрирани в бюрата по труда, в края на месец януари 19 670 са тези, които получават които получават месечни социални помощи. Не бива да ги бъркаме с обезщетенията за безработица, които са осигурителни плащания! Много е важно да разберем това – има огромна разлика между месечни помощи по Закона за социално подпомагане и обезщетенията за безработица по Кодекса за социално осигуряване! 19 хиляди са тези, които източват социалната система, според колегите от „Обединените патриоти“. Вижте, в началото на тази година 1900 от тях са санкционирани за това, че не изпълняват предвидените в Закона мерки. Така че санкциониращият механизъм и сега действа. Няма смисъл да предлагаме нови санкциониращи мерки, които няма да доведат до никакъв резултат. На следващо място, по последния законопроект – на колегите от ГЕРБ, с вносители Цветан Цветанов и група народни представители. Там е казано, че получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагане на общественополезен труд от безработни в трудоспособна възраст. Казано е, че получаването на месечни социални помощи се обвързва с редовно посещение в детска градина и в училище. Текстове, които ги има и в действащото законодателство – в зависимост от това дали са в Закона, или в Правилника за приложение. Онова, което се предлага обаче в Закона за семейни помощи за деца – когато едно дете, което посещава задължителна форма на образование, отсъства три дни в рамките на един месец, а ученик има пет неизвинени отсъствия, вместо досегашните три поредни месеца и шест месеца в рамките на една година, става въпрос за затягане на режима – спират се месечните помощи, семейните помощи за деца за една година. Това е утежняващ механизъм, който според вносителите ще доведе до задържане на децата в училище, до това те да могат да посещават различните форми на образование. Следващото нещо, което се предлага, е

са инструментът, който ще задържи децата в системата на образованието. Ако един учител в системата на образованието изпрати SMS до родителите на детето или отиде, както направиха тези екипи, и обясни на родителите, че образованието е ценност, че без образование не можеш да се реализираш на пазара на труда, е по-добрата мярка, отколкото да орежеш месечните помощи и да ги изпратиш да получават социални помощи в страните от Европейския съюз. Ето това правят мерките, които предлагаме в момента и сме предлагали досега. Ние не искаме превратно да разбирате онова, което казваме. Искаме много ясно да заявим, и публичната дискусия преди приемането на тези закони показа, че има различни мнения по тези проекти. Има мнение в посока на това, че трябва да се спрат всички помощи. Има обаче и други мнения, че санкциониращите мерки не могат да решат проблемите на образованието – те са изключително тежки, минават през реформи, минават през доверие, минават през подкрепящи мерки. В противен случай ще броим колко са парите за системата за социално подпомагане, колко сме изхарчили, колко са наказаните и няма да постигнем никакъв ефект. С тези аргументи ние от „Движението за права и свободи“ няма да подкрепим трите предложени проекта.

Господин Адемов, много се надявахме, че ще има консенсус и ще тръгнем към възприемане на мерки с волята на всички парламентарни групи. Всъщност единствено ДПС се обявява против трите предложени законопроекта – това си пролича още още в Комисията, която Вие председателствате. Въпреки блестящо изложените от Вас цифри, които сочат в определена насока, грешна е според мен изобщо Вашата логика и философия. С това заклинание, което в продължение на десетилетия вървеше, тази мантра, която се повтаряше – да няма санкционност, да няма крути мерки, видя се, че всъщност с елементи на такава санкционност, с най-меки мерки 40 хиляди деца, както и Вие казахте, се връщат на училище. Примерът е ясен. Оттук нататък, вижда се, това е линията. И трите законопроекта, както отбелязахте, сочат тази насока, въпреки че законопроектът на БСП е най-радикален, на „Обединени патриоти“ е по средата, на ГЕРБ е най-мек.

Законопроекта на ГЕРБ. Затова пледирам да бъдат възприети и трите законопроекта – там да спорим по въпроси, които Вие повдигате и по които сте несъгласен с правила, които да се възприемат. Лошото обаче и най-неприятно е, че във Вашето изказване отново внесохте партийност, цвят, защото това е материя, по която не бива да има партийност и цвят. Говорихте за циганите – ще посегнат ли към червената бюлетина, или не. Не е в това въпросът, господин Адемов. Вие явно, тайно с позицията си против трите законопроекта, се надявате ромите да посегнат не към която и да е друга бюлетина, а към лилавата. Казвам „лилавата“ неслучайно, защото имаше цял един период от прехода, когато ДПС, макар и много отдавна, се идентифицираше с лилавия цвят и с лилавата бюлетина.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колега Адемов, много детайлно и обстойно разгледахте законопроектите и поставихте своите тези. Може би има сериозна част от тях, с които, когато слушаме логиката, изисква това да се съгласим. Но категорично няма да се съглася с две Ваши тези. Едната е, че това е свързано с политиките, с предстоящите избори и че е политически популизъм – категорично. Втората теза е, че че санкциониращите мерки нямат баланс с подкрепящите и че санкцията невинаги води до постигане на целите, които търсим. По-късно в свое изказване ще Ви подчертая специално колко са подкрепящите мерки. Изключителни са подкрепящите мерки. В никакъв случай не мога да се съглася и с Вашата теза, че едва ли не се търси финансов елемент – да намалим част от парите, които държавата дава, представител Хасан Адемов.) Категорично не сте разбрали предложението в нашия законопроект, защото тези мерки – помощите, които ще спрем от получаване от семействата, защото те не уреждат и не дават подкрепящата семейна среда, се връщат обратно в училището, в което учи или ходи на детска градина детето, и те отново се използват за подкрепа на самото дете или ученик! Така че не говорим за липсата на социална подкрепа и за лишаването от социална подкрепа на децата. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Професор Станилов, заповядайте.

българските деца да получат определен тип образование, тоест до определено ниво образование, след това изброихте този сложен механизъм на на принудата – те да отидат в училище, убеждението да отидат в училище, да се задържат там, само че този член от Конституцията не се изпълнява. При всички сложности трябва да си кажем, че не можем да задържим в училище децата от ромския етнос. Аз и друг път съм казвал – това е културно моделиране и с него ние ще се справим изключително трудно. Има един принцип, който казва, че всеки, който не изпълнява закона и го престъпва, е престъпник и отива на прокурор. Мерките, които се взимат за неизпълнението на тази повеля на Конституцията и свързаните с нея закони, са главно административни мерки, те не са наказателни мерки по смисъла на принципите на правото. тези клаузи от законодателството, които Вие изброихте, не дават резултат. И трите предложения, на трите парламентарно представени партии, се опитват да качат нивото – да стане по-високо нивото на изисквания. Все пак, за да

Въпросът тук е, че Вие не давате предложения да вдигнем нивото. Доколкото разбрах от Вашето изказване, Вие смятате, че всички мерки, които предлага досегашното законодателство, са ефективни и трябва да работим по тях. Само че Само че на практика реалността не дава резултати и затова са внесени тези проекти на БСП, на ГЕРБ, на „Обединени патриоти“.

испанските цигани, роми са върнати в училищата и изобщо нещата там вървят по друг начин. Аз това не мога да го разбера – от една страна, твърдите, че не не може да се задържи огромното количество деца в училище, не могат да бъдат върнати, не се задържат, въпреки огромните усилия, които полага Министерството на образованието, а, от друга, се вижда, че

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, които направихте репликите – благодаря! Има рационални зърна в тях, но по реда на репликите. Господин Шопов, защо се обявяваме против част от направените предложения? Защото има откровено нарушение на Конституцията, няма как да подкрепим такива текстове. Да лишиш българските граждани от фундаменталното право на социално подпомагане на практика е нарушение на Конституцията, когато те отговарят на характеристиките, разписани от съответните закони. На следващо място няма как наново да потвърдим подкрепа за мерки, които ги има в действащото законодателство. По-голямата част от предложенията са мерки, които ги има в действащото законодателство, и не е вярно, че те не са довели до това част от децата да се върнат в системата на образованието. Големият проблем е как да ги задържим в системата на образованието. По отношение на тезата на госпожа Захариева за това дали дискусията е предизборна или не. Два месеца преди изборите тя парекселанс е предизборна дискусия, няма как да е друга. Каквото и да кажем, не можем да отделим тази дискусия от предстоящите избори. На следващо място – искам дебело да подчертая, че дискусията за това, какво трябва да правим със системата на образованието, как да направим хората, които излизат от образователната система адекватни и подходящи за пазара на труда, който е динамичен и се променя непрекъснато – това е дискусията по същество и ние, отговарям тук на професор Станилов, на този етап нямаме готовност с мерки, които да предложим. Но работим по това как да направим системата на образованието привлекателна, да можем да направим така, че хората, които излизат от системата на образованието, да владеят ключови компетентности, да имат знания и умения не само, а да имат пригодност към все по-повишаващите се изисквания на работодателите към квалификацията на работници и служители. На следващо място по отношение на санкциониращите и насърчителните мерки. Да, знам за насърчителните мерки. Убеден съм, че насърчителните мерки ще дадат по-добър резултат от санкциониращите мерки. Трудно можем да търсим баланс и хармония между насърчителни и санкциониращи мерки. Затова смятам, че трябва да наблегнем на насърчителните мерки, и се радвам, че Министерството на образованието, заедно с оперативните програми, предлага такива мерки. Надявам се те да дадат по-добър резултат, отколкото са дали санкциониращите мерки. Господин Станилов, когато има текстове, които противоречат на Конституцията, пак повтарям, няма как те да бъдат подкрепени от „Движението за права и свободи“. Да лишиш всички български граждани от социално подпомагане, само затова че те не изпълняват задължението си да пращат децата на училище (председателят

живеем в ерата на дигиталната революция, в ерата на цифровите технологии. Уменията на хората, които излизат от системата на образованието, трябва да бъдат

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес всъщност е един добър ден за българската демокрация, тъй като ние наблюдаваме едно съвпадение на тезите на всички политически сили, освен ДПС, по един изключително важен въпрос.

пряко твърдение, тъй като този закон ще важи за всички, ще има действие върху всички български граждани. Но истината е, че тази интеграция се провали, и флагман на този провал са огромните маси от хора, които не работят, не са социализирани и които представляват дори заплаха за сигурността на околните по ред причини. Всъщност ние търсим защо се стигна дотук, какви са причините и част от отговорите, от мерките, които предлагаме, са свързани именно в тази посока. Ясно е, че законопроектите са отклик на дискусия, която вицепремиерът Каракачанов започна в началото на тази година и всичките дават някакъв отговор на въпроса: каква социална политика провеждаме като цяло? Явно е сбъркана социална политика, че общото право на социално подпомагане, което е затвърдено в Конституцията, което е взето от либералния западен модел и което не иска нищо насреща, е погрешна политика – то води до това. Независимо дали в момента се подпомагат 31 хиляди или 300 хиляди, когато е ясно, че те вземат пари срещу нищо и че могат да ги вземат вечно, това е проблем на държавата, проблем е на интеграцията и социализацията. Всъщност аз имам претенцията, че нашият законопроект може би най-детайлно и най-прецизно се опитва да влияе върху конкретни проблемни зони, свързани със социалната политика, като започваме от това, че ние искаме тук да има индивидуален подход, защото хвърлянето на пари на глава, е абсолютно погрешно – показаха го досегашните резултати. това, което най-много смущава чиновниците в Агенцията за социално подпомагане, е, че те ще трябва да имат някаква лична отговорност и да наблюдават всеки подпомаган и съответно да искат от него конкретно поведение, което да води до неговото развитие, а не до това да стои вечно на помощите – в свободното си време или да прави дребни обири, или дребни хулигански постъпки, или пък нещо още по-осъдимо.

правилно. Българската интеграционна политика, както е записано между другото и в Стратегията за интеграция на ромите, има за цел да приучи мнозинството да търпи малцинството – грубо казано. Това е основният извод от нейния прочит и горе-долу в социалната сфера ние заимстваме широко този модел. Не трябва да се плъзгаме по инерцията. Българските държавни служители в сферата на социалното подпомагане трябва да бъдат мотивирани, че са активната страна, и да искат. Господин Адемов зададе въпрос: какви мерки за въздействие, подпомагане и възпитание предвиждаме? Примерно, ако лицето е алкохолик, ще му бъде наложено да посещава курсове, които да го откажат от този порок, ако е наркоман – друго.

Какво да говорим за повишаването на квалификацията? Мисля, че е безспорна. Но и тук има какво да се каже, защото примерно почти всички цигански общности в така наречения Делиорман сигурно минаха през някои от тях дори се оказа, че са добили квалификация за компютърни специалисти, а пък сигурно никой от тях не е включвал компютър. Така че трябва да внимаваме къде насочваме европейския, пък и българския ресурс, но това наистина е извън обхвата на Закона. толкова много моркови във всички мерки, които предвиждат интеграция, толкова малко тояги, че всяка една допълнителна тояга, която подкрепя интеграцията, според мен трябва да бъде приветствана и да се внимава да не стои безопасно подпряна в ъгъла. Не на последно място освен тези мерки за въздействие, освен ежегодните задачи, които трябва да се поставят от страна на социалния служител на лицето, което е подпомагано, ние констатираме и масови нарушения в други посоки, защото

Смятаме, че лица, които притежават или ползват имущество, несъответстващо на доходите им, трябва да бъдат лишавани от социалното подпомагане и то да бъде връщано. Същото се оказва и за авторите на безкрайни купони в междублоковите или други пространства, които очевидно демонстрират по-висок статут от този, който им се полага като социално подпомагане. Така че, без да имаме амбициите, затваряме всички течове на социалната система. Смятаме, че предложенията, които предлагаме, са добри и решителни стъпки в посока на това да се прекрати социалният паразитизъм и най-важното – всеки социално подпомаган да знае: получавам от държавата, но дължа насрещното поведение в посока образование и социализация.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Адемов, аз също съм за подкрепящите мерки и за ненасилието, но подкрепящите мерки трябва да подкрепят един човек да бъде на едно ниво и да расте на следващо ниво. Когато на човек му предстои да изпадне едно ниво по-надолу, трябва да му покажеш, че това, което е под него, не е хубаво и то е блато, в което може да затъне. Точно в този момент са необходими санкциите, които да го предпазят от тази стъпка надолу. Вие сам като лекар, като доктор знаете, че има два психологически типа, те са три всъщност, но единият са тези, които се мотивират от стимули, другият – които се мотивират от санкции. Ще се опитам съвсем накратко да предложа алтернатива на генезиса, на проблема, който се решава чрез тези предложения. Първо, кой е проблемът, който е пред нашата държава? Основното предизвикателство е демографската ни картина картина и че младото трудоспособно население намалява за сметка на хората, които са в пенсионна възраст. Причините могат да бъдат в две категории. Първата са външни обстоятелства – войни и природни бедствия. В случая не е такава. Втората причина са финансово-икономическата стабилност или нестабилност на едно младо семейство. Ако семейството има удовлетворяваща работа, ако има удовлетворяващо заплащане, то тогава се чувства стабилно и раждаемостта е много по-голяма. Тук решението идва с образованието. Затова неслучайно през последните години образованието е приоритет на всички политически партии и на правителството в момента. Образованието като решение пак ще го разделя на две – на задължителната и на важната част. Важната част е образованието да е на такова ниво, което да отговаря на манталитета, на потребностите, на интересите на учениците в училище, тоест те да имат интерес, любопитство и да бъдат в класната стая, да имат желание да ходят на училище и да се връщат удовлетворени от училище. Само че знаем, че е казано: „каквото посееш, това ще пожънеш“, което означава, че жънем това, което сеем. Когато родителят отива неудовлетворен на работа, когато се връща неудовлетворен от работа, той става пример за подражание на детето и то не отива на училище и няма желание да ходи на училище. Да не говорим за родители, които зарязаха децата си, отивайки да берат портокали в чужбина, и никой не знае, какво се случва с тези деца, защото децата, изпадащи от училище, за съжаление, не са само от един етнос, те са от всички – от цялото общество. Това е по-важната част по отношение на образованието като решение, но по-задължителната част и тук вече са тези предложения за промяната на Закона за социално подпомагане задължителната част е, първо, децата да бъдат в училище. Няма как материята да им е интересна и да имат желание да се учат и да се развиват, ако те просто не са в класните стаи. Какво се случва, когато те не са в училище? Стават необразовани, оттам стават безработни, защото на пазара на труда искат квалифицирана и висококвалифицирана работна ръка. След като са необразовани и безработни, техният социален статус става нисък и, разбира се, нивото на живот се влошава.

в състоянието да бъдат безработни, тоест те не са се влели в икономиката – те също тежат. Мерките са стъпка към това да създадем този баланс. Първо, от една страна, да задържим децата в училище и, от друга, да не позволяваме те в бъдеще, изпадайки не само от образователната система, а и ставайки безработни, да тежат на социалната система. Да, може би тези мерки няма изцяло да решат проблема, но те са в тази посока. Мисля, че ние тепърва има да даваме отговори на това, което ще гласуваме в залата. Вярвам, че ние ще го приемем, вярвам, че между първо и второ четене текстовете ще се изчистят. Това, което ще приемем, ще трябва дълго време да го обясняваме на обществото, защото засегнатите няма да бъдат само деца от малцинствата и защото тези мерки решават сериозен проблем и така се затваряме в омагьосания кръг. Не бива да позволяваме да толерираме система, която създава ниско качество на населението в обществото. Трябва да ги подпомагаме да могат да се развиват, а това става чрез образованието. Мисля, че целият този дебат нямаше да го водим, ако стигнем до едно до едно решение, което 84% мисля, че от българското население го желаят и това е промяна в Конституцията за задължително основно образование. Ако в чл. 53, ал. 2 просто стане задължително основното образование, може би нещата ще стоят по различен начин. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, искам да изразя удовлетворението си от поставянето на дневен ред на една много важна тема в нашето общество образованието на децата, които са изолирани по една или друга причина. Както всички знаем, в по голямата част, това са деца на циганския етнос. Това е добра новина за българския парламент. Двата законопроекта биха могли да бъдат доусъвършенствани – тук съм съгласен с някои изказали се преди мен. Третият е прекалено повърхностен и действително с

политически елемент във внасянето на законопроектите преди изборите. Преди кои избори? Евроизборите, които ще бъдат след два месеца. Ще минат евроизборите, ще се зададат местните избори. Тогава също ли не трябва да предлагаме или може би трябва да спре да работи парламентът от страх да не би случайно да да попадне под упреците за политически цели в близките избори? Да не говоря какви цели могат да имат три различни политически партии със сходни идеи в законопроектите, които поставят.

Мисълта ми е, че с позиция, при която се отхвърлят всички законопроекти под претекст, че трябвало да преобладават насърчителните, а не санкциониращите мерки и че се лишавали от фундаментални социални права определена група граждани, всъщност е нищо друго освен чисто политическо изказване, насочено към саботиране приемането на полезни за държавата инициативи. Както винаги, това го прави ДПС, защото както нямали значение тези 46 милиона – нямало да бъдат кой знае каква икономия, по същата логика съвсем наскоро нямаше смисъл да спорим за 8 милиона, които трябваше да бъдат подарени на Мюфтийството или за 30 милиона, които бяха подарени на ТЕЦ „Варна“ – собственост на почетния председател на ДПС. Има ли реплики към това изказване? Няма. Заповядайте, уважаема госпожо Пеева – имате думата за изказване. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! С няколко цифри ще върна Вашето внимание към един близък период от време.

държи стойности от 13,8 до 12%. Успоредно с това функционалната грамотност на 15-годишните е в права пропорционалност с посещаемостта в училище, като за последните две години функционално грамотните – 15-годишни, са около 60%, а повишаването на резултатите от тестовете на PISA с 50 точки, повишава с един процентен пункт годишния вътрешен продукт на глава от населението. Въпреки предприетите мерки за обхват, върнатите 22 хиляди ученици през предходната учебна година, над 10 хиляди ученици през тази учебна година, след приключване на първия учебен срок през миналата учебна година отново 4556 ученици отпаднаха, въпреки че 1134 екипа посетиха над 207 хиляди адреса. Младежката безработица също държи високи стойности – по високи от средните за Европейския съюз. Делът на неработещите млади от 15 до 24 години, които нито учат, нито се обучават, през 2018 г. достигна 12,7%. Ясна е корелацията между безработицата и функционалната грамотност, както и между грамотността и посещаемостта в училище и детската градина. Защо все още след прилагане на редица мерки за подкрепа от страна на държавата делът на непосещаващите училище и задължителна група в детската градина продължава да държи високи стойности? Проблемът с обхващането и преждевременното напускане на образователната система на деца и ученици изисква интегрирана политика, използване на различни инструменти и ангажираност на всички ведомства и институции, прилагат се комплексни мерки и добра координация между институциите. Не само чл. 53, ал. 1 от Конституцията на Република България повелява, че всеки има право на образование, но и чл. 210 от Закона за предучилищното и училищното образование гласи, че родителите имат следните задължения: „Да осигуряват редовно присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие.“ Образованието няма как да не бъде задължително, но ние трябва да гарантираме правото на образование на децата, което е задължение на родителите. Факт е, че имаме предизвикателство сред социалното и икономическото развитие, може би най-голямото е да интегрираме децата от уязвими групи и от семейства, които нямат отношение към образованието. Цел на образователната политика е всички деца да завършат училищно образование, тоест ХІІ клас. Това включва както елементи на подпомагане, на насърчаване, на осигуряване на равен достъп чрез финансиране на образованието, така и елементи на задължителност. Всяко преждевременно отпаднало дете е дете, което е в риск да не бъде приобщено, да не бъде пригодно на пазара на труда, да няма пълноценен живот. Ако някой увреди физически дете – той вероятно трябва да бъде наказан, но ако обаче го лиши от право на образование, дори не можем да го накажем. Най-големият риск на обществото ни е да имаме голям процент изключени хора. Ако искаме да живеем в успешно общество, трябва да намалим дела на преждевременно отпадналите ученици. С Проекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане се предлага да се включат разпоредби, с които да се регламентира, че месечните помощи, които понастоящем се изплащат въз основа на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и месечните целеви помощи за заплащане на наем за общинско общежитие по чл. 14 и еднократните помощи в началото на учебната година за първокласници, ще се отпускат след редовно посещаване на детето и ученика – три дни за детската градина и пет учебни часа за един месец за ученици в училище. Тези промени не са за повишаване на санкциите на родителите. Те са за мотивация на безотговорните родители за осигуряване правото на детето на образование, а не да гледат на децата като източник на средства за осигуряване на доходи. Спрените помощи на родители не лишават децата. Предвидено е средствата да се връщат в училищата и детските градини за обща и допълнителна подкрепа, за допълнителни консултации, за допълнителни възнаграждения на педагогическите специалисти, за вещи от първа необходимост, като обувки, дрехи, помагала, за подкрепа на личностното развитие, за психолози, за социални работници. Много често дадените на родителите семейни помощи достигат по-бързо и по-лесно до кварталната кръчма, отколкото до детето, за което са предназначени. С тези законови промени се защитава правото на детето на образование. Фокусираме се не само върху обхвата, но и върху задържането на децата в училището и в детската градина поради това някои общини назначиха медиатори. Когато обаче липсва отношение към образованието от страна на родителите, държавата трябва да използва и други инструменти. Разширяването на обсега на мерките за посещение в задължителни предучилищни групи намалява дефицитите от навици, компетентност и отношение на децата в тази възраст. Натрупаните дефицити от предучилищното образование, като например лошото владеене на български език, води до дълготрайно изоставане в обучението в първите години на училищното образование, което демотивира учениците и създава предпоставка за тяхното ранно отпадане от училище, прави ги неконкурентни на пазара на труда, увеличава безработицата, престъпността. Всичко това това тежи на социалната система, на всеки коректен данъкоплатец, на всеки отговорен учител, родител и ученик. Затова политиката, заложена в Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, е национална политика, а не регионална или етническа. Тя не е санкция, а продължаване на мерките за подкрепа, прилагани в сегашното управление. От тази година стартира и програма на Министерството на образованието и науката за образователна десегрегация. Ще се подкрепят дейности на общините за преодоляване на процесите на сегрегация могат да се финансират транспортни разходи за деца и ученици, обмен на добри практики между учители, работа с родителите. Ще се осигуряват учебни пособия, материали и включване на образователни медиатори. Тоест мерките за връщане на децата и учениците в детските градини и училищата не се прилагат самоцелно. Те са част от ясна и последователна концепция, а не изолирани една от друга. Да не забравяме, че през последните години се заделят немалко средства и за допълнителна подкрепа, за занимания по интереси. Осигурен е достъп до образование – осигурени са безплатни училищни автобуси, безплатни учебници, безплатен обяд за обучаваните в целодневно обучение и пътуващите безплатни закуски за учениците до IV клас, два пъти седмично плод и мляко. Осигурени са центрове за подкрепа на личностното развитие, помощи в натура. Държавата прави всичко за да гарантира конституционното право на образование. Необходимо е и родителите да спазят своето задължение – да не лишават децата си от това право. Затова ние от ГЕРБ внасяме тези промени в Закона за социално подпомагане и за семейните помощи за деца. За съжаление, има деца, които вторично отпадат от образователната система. Целта ни е системата да не бъде изключваща. Целта ни е да подкрепим всяко всяко дете и образователната система да бъде включваща и приобщаваща. Затова Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане с вносители Цветан Цветанов и група народни представители трябва да бъде подкрепен и приет на първо четене. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Пеева. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Госпожо Захариева, заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, мисля, че се получи един изключително добър дебат по отношение важна и значима тема за обществото, а именно образованието на нашите деца – тема, която сме коментирали много пъти тук при разглеждане на редица законопроекти. Аз се радвам на тази активност и на споделените позиции, защото в крайна сметка, въпреки прокрадваната позиция, че това е предизборно и че търсим евтин или скъп популизъм, мисля, че когато говорим за образование и когато търсим всички мерки – били те подкрепящи, наказателни, състрадателни, социални и образователни, най-важното е да намерим верния път и да направим така, че да няма българско дете, което да е извън системата на образование. Защо? Защото всички причини, които вече изброиха колегите преди мен, са категорично така. Най-важното нещо за нас като политици е да направим средата, в която живее едно дете, ценна за него, да го изгражда, да го подкрепя и да го развива като личност. Но дали това ще става в училище, дали това ще става в семейството, е въпрос на приоритети, които ние като държава трябва да подредим и да търсим максимално тяхното изпълнение. Категорично казах преди малко и в една своя реплика, че не се съгласявам с твърдението, че моментът на внасянето на този законопроект е избран, защото предстоят избори. Още в предизборната програма на ГЕРБ за тези парламентарни избори ние сме записали, че ще търсим сериозна връзка между посещаването на училището и на задължителната детска градина от децата и изплащането на социалните помощи за деца. Ще я търсим, защото смятаме, че след като държавата е направила максимално усилия да подкрепи и да задържи децата в българското училище и детската градина, трябва да се подходи и по този начин – с максимални усилия от страна на семейството. И ако, за съжаление, въпреки всичко, което е направено, все още има семейства, за които образованието не е приоритет е приоритет и не е ценност, ние не бива да допуснем липсата на подкрепяща семейна среда да повлия върху развитието, на което и да е дете в нашата страна. Това е и причината в двете години от управлението на този мандат да вървим последователно стъпка по стъпка в изпълнение на редица мерки, за да стигнем до това днешно предложение и до тази, наречена от някои колеги и от някои граждани крайна мярка, която предлагаме. За две години направихме възможно механизмът за обхващане и задържане на децата да бъде изключително активна мярка в посока прибиране и обхващане на всички подлежащи деца. Да, много се направи, но има още какво да се търси. В момента вървят редица срещи между мен, моите колеги от Комисията по образованието и науката и всички наши колеги народни представители с представители от системата на образованието, представители на обществените съвети, родители и неправителствен сектор. Много често ние чуваме: да, много се прави, но и това не е достатъчно – все още има семейства, с които много трудно достигаме до контакт и убеждаване, че трябва да върнат децата и те да бъдат в училище. Все още имаме проблеми споделят и колегите, и представителите на местните власти – с обхващането на децата. Затова е необходимо да се пристъпи и към по-смела мярка. Това, уважаеми колеги, е причината за времето, в което се внася това предложение. Тук преди мен колегата Адемов сподели и цитира различните санкциониращи санкциониращи мерки по Закона за социално подпомагане. Такива има и в Закона за предучилищното и училищното образование. Но, за съжаление, в една част от обществото, и то особено семейства, които са основно на социално подпомагане, тази мярка не може да бъде приложена. Редица от кметовете изразиха и споделиха своите страхове и притеснения, че много често актовете, които налагат, остават като един недобор, не могат и не търпят своята събираемост, което не означава, че те не продължават да го правят. Всички тези проблеми, които споделиха и колегите учители, и колегите от местните власти в нашите срещи, намират отговор в предложенията Няма да изпадам в детайли, колегата Пеева го направи с всички подкрепящи мерки, които са предприети, но категорично държа да заявя, че предложението, което партия ГЕРБ прави по отношение на санкционирането със социални помощи, има няколко важни послания. Първо, то е крачка от последователната политика на ГЕРБ по отношение на приоритизиране на образованието. Второ, това е категорично търсене на допълнителна подкрепа за децата, защото социалната помощ – не давайки и не отивайки в едно семейство, което не приема като ценност образованието, ще бъде прехвърлена в училището или детската градина, в която се обучава детето, и ще се използва за подкрепа на конкретното дете. Това е дисциплинираща мярка. Това не е търсене на икономии от държавния бюджет за сметка на децата или тяхната подкрепа. В никакъв случай не търсим подобен ефект, напротив – тези средства ще намерят много по-добро прилагане и подкрепата към нашите деца ще бъде много по-сигурна и по-силна. Категорично искам да заявя, че не става въпрос за етнически законопроект, защото подкрепата, която осигуряваме, я осигуряваме за всички деца в българските семейства.

позиции и мерки, които да приложим, защото вярвам, че и в тяхната позиция е важно да обхванем всички деца и да намерим най-добрия баланс между подкрепящите и санкциониращите мерки, които са ни изключително необходими. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания също не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа последователно на гласуване законопроектите по реда на тяхното постъпване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-2, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували

приема. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Гласували

защото и трите закона не дават яснота как и по какъв начин ще осигурим онези помощи, които са задължителни по Конституция. Представете си, колеги, едно семейство има четири деца, живеят в общинско жилище. Едното дете е непослушно и няма как самотната майка да накара това дете да отиде на училище три дни през този месец. А Вие днес гласувахте, че ще отнемате социалните помощи за цялото семейство, шестте деца, включително и майката, която по всякакъв начин се опитва да възпита детето си да ходи на училище. Това е концепцията на Каракачанов. Това е концепцията на ГЕРБ. Тези, които ги няма тук – БСП, не са по-различни от Вас. Колеги, не може с налагането санкции да докарате онези бедни хора още повече до просешка тояга. Дайте да седнем да направим законопроекти, чрез които да подпомогнем и да направим образованието такова, че малцинствата наистина да получават онова образование, което е необходимо. Гледам иначе, че се радвате, видях, че сте се подготвили, написали сте си като ученички това, което трябва да четете оттук, приели сте предизборна програма, но изпълнението ѝ колеги – дано на Вас да не Ви се случи. Дано някой ден на Вас някой да не Ви отнеме всичките помощи и права поради ред ситуации, които може да Ви се случат, защото Каракачанов, господин Цветанов и Корнелия Нинова са внесли такъв Законопроект. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай. Много двусмислен отрицателен вот. Обявявам тридесет минути прекъсване и след това ще продължим с изслушване на министъра на енергетиката – госпожа Теменужка Петкова.